Моля народните представители да заемат местата си. Продължаваме с второто четене на доклада. Заповядайте, господин Ципов. Благодаря Ви, госпожо председател. По чл. предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 126: чл. 126: „Чл. 126. (1) Физически лица, пребиваващи на територията на трета държава, могат да внасят/изнасят до и от територията на Република България огнестрелни оръжия за ловни, спортни и културни цели и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за внос/износ от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице. (2) Лицата по ал. 1 подават до директора на ГДОП на МВР заявление по образец, в което се посочват идентификационни данни на огнестрелното оръжие и боеприпасите за него, придружено със следните документи: 1. документ, удостоверяващ причината за внос/износ – покана, в която е посочено мястото, на което ще се проведе съответното мероприятие, и времетраенето му; копие от документа, удостоверяващ, че лицето има право да носи и употребява огнестрелното оръжие, издаден от компетентен орган на третата държава; 3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12. (3) Разрешението за внос/износ по ал. 1 се издава по реда на чл. 124. 124. (4) Лицата по ал. 1 могат да транспортират внесеното на територията на Република България огнестрелно оръжие и боеприпаси за него на територията на друга държава членка след получаване на Европейски паспорт за огнестрелното оръжие по реда на чл. 117 и 118. (5) Физически лица, пребиваващи на територията на трета държава, могат да внасят/изнасят на територията на Република България огнестрелно оръжие за самоотбрана и боеприпаси за него само в случаите, когато са служители на държавна или международна организация с предмет на дейност борба с престъпността или осъществяват охрана на официални делегации от трети държави. (6) Когато лицата по ал. 1 и 5 внасят/изнасят огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, те могат да носят и употребяват оръжието само в срока и за целите, посочени в документа, удостоверяващ причините за пребиваването им, или в поканата за участие в спортното или ловното мероприятие. Огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват при условията на чл. 98, ал. 1-3. (7) Лицата по ал. 5 декларират внесените/изнесените огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на ГКПП.” Няма. Подлагам на гласуване чл. 126 в редакцията на комисията.

ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 127: “Чл. 127. (1) Физически лица, пребиваващи на територията на трета държава, транзитно преминаващи през територията на Република България, пренасят притежаваното от тях огнестрелно оръжие за самоотбрана, за ловни, спортни и културни цели и боеприпаси за него без разрешение, но задължително го декларират на ГКПП. ГКПП. (2) Спускателният механизъм на оръжието по ал. 1 се запечатва при внасянето и се разпечатва при изнасянето му от органите на МВР на ГКПП.”

от нашия правилник вицепремиерът и министър на финансите господин Дянков иска думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Във връзка със запитване на народни представители относно разходване на средствата по преходния остатък, излишък на Здравната каса в БНБ от 2000 г. досега бих искал да отговоря следното. По предварителни данни наличностите по сметки на Здравната каса в БНБ към 31 юли 2010 г. са в размер на 1 млрд. 234 млн. 700 хил. лв. От тях по текущи бюджетни сметки – 885 млн. лв., и по депозитни сметки – 350 млн. лв. Точният размер на средствата, които Касата може да изразходва всяка година, се съгласуват и гласуват със Закона за бюджета на Здравната каса. Средствата от преходния остатък, тоест от натрупания резерв, който се съхранява по сметки в БНБ, могат да се изразходват само тогава, когато Касата е с планиран дефицит. Бюджетът на Здравната каса е част от общия консолидиран държавен бюджет. През 2004 г. съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. и във връзка с изпълнение на критерия по Споразумението с Международния валутен фонд приходите от здравноосигурителни вноски, глоби, санкции и други неданъчни приходи, както и възстановените разходи се централизират в единната сметка. Ето как се движат нещата хронологично. От своето създаване до 2002 г. Здравната каса е разпределяла по-малки разходи от общия размер на събраните приходи от здравноосигурителните вноски. В рамките на този период се натрупват наличности по сметки в размер на 781 млн. лв. Съгласно изискванията на Закона за здравното осигуряване с решение на Управителния съвет средствата са инвестирани на депозит в БНБ, за което Касата получава и постъпления от лихви. През 2005 г. депозираните средства в БНБ намаляват 757 млн. лв. на 654 млн. лв. в съответствие с предвидения дефицит по Закона за бюджета. През 2006 г. Касата започва да финансира изцяло болничната помощ. Във връзка с това част от средствата в наличностите се използват за здравноосигурителни плащания. В резултат на това средствата по сметка на преходния остатък в БНБ остават на 367 млн. лв. През 2007 г. Здравната каса е на дефицит. Ето защо държавата я субсидира със средства от републиканския бюджет в размер на 339 млн. лв. По този начин наличността в сметките в БНБ се запазва. През 2008 г. Здравната каса отново е с дефицит. Държавата покрива разликата между приходите и разходите с 206 млн. лв. от републиканския бюджет. Наличността по сметки в БНБ в размер на 375 млн. лв. се запазва. С други думи, през 2008 г. предишното правителство отново субсидира Касата, но не пипа резерва й. През 2009 и 2010 г. бюджетът на Здравната каса се формира единствено от приходи от здравноосигурителни вноски и трансфери за здравно осигуряване. Субсидии от републиканския бюджет не са необходими и такива не са правени. Уважаеми народни представители, в заключение – през всичките тези години от 2000-та насам, резервът на Касата не е пипан, в която и да е година. В годините, в които тя е на дефицит, този дефицит е бил покриван със средства от републиканския бюджет. Нашето правителство не е харчило пари от резерва на Касата за покриване на каквито и да е било други разходи. Няма и да го направи. По смисъла на закона резервът на Здравната каса е част от фискалния резерв, следователно изразходването на средства от резерва на Касата означава да се намали фискалния резерв и да се увеличи бюджетния дефицит над заложеното в бюджетната рамка. Увеличаването на дефицита ще бъде в ущърб не само на лекарите и пациентите, но и на всички граждани. Това не би било отговорна политика и ние няма да го правим. Благодаря за вниманието.

предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 128: „Чл. 128. (1) Транзитен превоз на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси през територията на Република България се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, след издаване на разрешение за транзитен превоз от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице. (2) Лицата по ал. 1 подават заявление по образец до директора на ГДОП на МВР, придружено със следните документи: 1. разрешение за внос или за транзитен превоз през територията на държавата, следваща Република България по маршрута на транзитния превоз, издадено от компетентния орган на съответната държава; 2. удостоверение за годност на превозните средства в случаите, когато такива се изискват съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна; при автомобилни превози - валидни ADR свидетелства на водачите, когато стоките са включени в международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна; 4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12”.

Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Ципов в чл. 128, ал. 2, т. 3, „по пътищата” като текст да отпадне. Гласуваме!

Сега гласуваме целия текст на чл. 128 с приетата вече редакционна поправка в ал. 2, т. 3.

важат само за посочените в тях видове изделия в съответните количества и могат да се използват само от лицата, на чието име са издадени. (3) Не се изисква разрешение за транзитен превоз на боеприпаси за неогнестрални оръжия”. няма. Гласуваме чл. 129 в редакцията на комисията.

подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 131: „Чл. 131. Митническите органи към ГКПП отразяват в издадените разрешения по тази глава датата на осъществения внос, износ и транзитен превоз, както и съответното количество взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма. Гласуваме чл. 131 в редакцията на комисията.

бракуване, унищожаване и утилизация”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков – предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава Изказвания няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров за наименование на Глава седма, което комисията не подкрепя.

А сега гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Глава

Предложение на Христо Бисеров за ново наименование на Раздел І: „Ремонтни дейности и видоизменяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел І да се измени така: „Ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.

Предложение на Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2. „2. Създава се нов чл. 132а със следното съдържание: „Чл. 132а. „Видоизменяне на огнестрелното оръжие” са технически операции,

Заявка за оттегляне в залата от господин Панчев. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 132: „Чл. 132. (1) Ремонтни дейности по смисъла на този закон са: 1. разглобяване на оръжия, подмяна на негодни детайли с нови или рециклирани и сглобяване с цел привеждането им към годност за употреба; 2. операции, предвидени в съответните технологии за привеждане на боеприпасите за огнестрелни оръжия в съответствие с установените стандарти, с цел привеждането им към годност за употреба. (2) За ремонтна дейност се считат техническите прегледи, даването на експертна оценка за техническата годност и обезопасяването от нежелателен достъп и от сработване по предназначение на огнестрелните оръжия, както и даване на експертна оценка за дулната енергия на пневматични оръжия. оръжия. (3) Не се счита за ремонтна дейност: 1. реставрацията на негодни за употреба огнестрелни оръжия за колекциониране; 2. преработката на взривни вещества с цел привеждането им в съответствие с установените стандарти.” Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по обсъжданите текстове? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров в частта, която не се подкрепя от комисията. Това е предложението му по т. 2.

Сега гласуваме чл. 132 в редакцията на комисията.

Член 133 – предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Христо Бисеров – в чл. 133, ал. 1 и ал. 2 след думите „ремонтни дейности” да се добавят думите „и видоизменяне”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 133: „Чл. 133. (1) Ремонтни Ремонтни дейности по чл. 132 могат да извършват освен лицата, получили разрешение за производство по реда на глава втора, и физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното законодателство на държава членка, които са получили разрешение за ремонтни дейности, издадено от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт. (2) Ремонтни дейности по чл. 132, ал. 2 се извършват и от служители на компетентни структури на МВР, СДВР или ОДМВР, за което се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”

се добавят думите „и видоизменяне”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 134: „Чл. 134. (1) Лицата Лицата по чл. 133, ал. 1, извършващи ремонтни дейности по чл. 132, ал. 1, т. 1, трябва да разполагат с обекти за ремонт, отговарящи на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията и притежаващи разрешение за ползване или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията. (2) Лицата по чл. 133, ал. 1, извършващи ремонтни дейности по чл. 132, ал. трябва да разполагат с обекти, отговарящи на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията и притежаващи разрешение за ползване или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията. (3) Служителите на лицата по чл. 133, ал. 1 трябва да притежават квалификация за извършване на ремонтна дейност на оръжия и боеприпаси за тях, определена в наредбата по чл. 14, ал. 2.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат думата? Няма. Гласуваме предложението на Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.

В чл. 135 след думите „ремонтни дейности” да се добавят думите „и видоизменяне”. 2. В чл. 135, т. 5 „престъпление от общ характер” се заменя с „тежко умишлено престъпление”, накрая се добавя „което е относимо към регламентираните дейности по този закон”. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 135: „Чл. 135. За получаване на разрешение за ремонтни дейности лицата по чл. 133,

копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на обектите за ремонт ще се осъществява от служители на лицето по чл. 133, ал. 1, се представя копие от удостоверение за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност; 4. копие от договор за СОТ за обектите по чл. 134, ал. 1; 5. свидетелство за съдимост или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава на управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 133, ал. 1, удостоверяващо, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 6. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 133, ал. 1 няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление

не страдат от психически разстройства; 8. декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 133, ал. 1, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 5-8.” Желаещи за изказване? Не виждам. Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.

чл. 136 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на Христо Бисеров: В чл. 136, ал. 1 след думите „за ремонт” се добавят думите „и видоизменяне”. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 136: „Чл. 136. (1) При При постъпване на заявлението и документацията по чл. 135 ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обекта за ремонт. (2) При констатиране на непълноти и/или несъответствие с изискванията на този закон ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 4 спира да тече. (3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява. (4) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението. (5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Желаещи да се изкажат? Няма. Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, неподкрепено от комисията.

Член 134 – предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Христо Бисеров: „1. В чл. 134, ал. 1 и ал. 2 след думите „ремонтни дейности” да се добавят думите „и видоизменяне”. В чл. 137 „валидно за срок пет години от датата на издаването му” се заменя с „безсрочно”. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 137: „Чл. 137. Разрешението за ремонтни дейности на оръжие и боеприпаси за тях е валидно за срок пет години от датата на издаването му, важи само за посочените в него дейности и може да се използва само от лицето, на чието име е издадено.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Първо поставям на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Христо Бисеров.

Член 138. Предложение на Христо Бисеров: „В чл. 138 след думите „ремонтни дейности” да се добавят думите „и видоизменяне”.” Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 138. Първо, гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров, което не се подкрепя

Член 133 – предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Христо Бисеров – в чл. 133, ал. 1 и ал. 2 след думите „ремонтни дейности” да се добавят думите „и видоизменяне”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 133: „Чл. 133. (1) Ремонтни

и 2; 2. промяна на лицата по чл. 134, ал. 3; 3. промяна на търговската регистрация; (2) В случаите по ал. 1 лицето, получило разрешение за ремонтни дейности, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, когато е приложимо, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12. (3) Оценяването на документите по ал. 2 и проверката на място на обектите за ремонт, когато е необходимо, се извършват по реда на чл. 136, ал. 1–3. ал. 1–3. (4) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт, отразява в 14-дневен срок промяната в издаденото разрешение за ремонтни дейности.” Има ли желаещи народни представители да се изкажат? Няма. Първо, гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.

предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Христо Бисеров: „1. В чл. 140, ал. 1, т. 1, ал. 5 след думите „ ремонтни дейности” да се добавят думите „и видоизменяне”. 2.

идентификационни данни на приетите за ремонт оръжия и/или боеприпаси за тях; 2. име и адрес на лицето, което е предоставило оръжията и/или боеприпасите за тях за ремонт, номер на разрешението за носене и употреба и дата; 3. идентификационни данни на основните части или компоненти, които са подменени, и номер на разрешението за придобиването им.

копие от регистъра за изтеклото тримесечие, на хартиен или електронен носител. (3) Данните по ал. 1 се съхраняват от лицата по чл. 133, ал. 1 за период 10 години от датата на вписването им в регистъра и се предоставят при поискване на органите на МВР.

гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, неподкрепено от комисията.

Сега гласуваме чл. 141 по вносител.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 142: „Чл. 142. (1) При приемане на оръжие за ремонт, лицето получило разрешение за ремонт съставя двустранен приемо-предавателен протокол по образец. (2) Приетото за ремонт огнестрелно оръжие в извънработно време се съхранява при спазване изискванията на чл. 98.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.

комисията. Гласували 77 народни представители: за 6, против 66, въздържали се 5. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване чл. 142 в редакцията на комисията.

2. В чл. 143 „след предварително уведомяване на съответния компетентен орган, издал разрешението на ремонтни дейности”се заменя с „както и до други обекти за ремонт , придружени от копие на регистъра по чл.140”.”

и лицата, получили разрешение за търговия по реда на този закон, могат да транспортират приетите за ремонт оръжия от обекта за ремонт или търговския обект до стрелбище с цел прострелването им, както и до друг обект за ремонт или търговски обект и обратно, след предварително уведомяване на съответния компетентен орган, на чиято територия се намира обекта, до който се осъществява транспортирането.” Няма желаещи депутати за изказвания? Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.

135 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено.

за правилата на безопасност при работа с тях, определени от производителя; 2. промяна в конструкцията и механизмите на оръжията и боеприпасите, свързани с тяхното действие; 3. монтаж на детайли от различни модели и системи или на детайли, изработени от различен от оригиналния материал, с изключение на неметални детайли (приклади, ложи, полуложи, ръкохватки и др.); и др.); 4. промяна на фабрично наложени номера върху основните компоненти и/или на уникалната маркировка по чл. 26 и 27 или маркировката съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия,

да се измени така: „Раздел II – Бракуване и унищожаване на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и утилизация на оръжия и боеприпаси”. Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на комисията за редакцията на наименованието на Раздел ІІ.

народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 183: „Чл. 145. (1) На бракуване и унищожаване задължително подлежат: 1. негодни за употреба пиротехнически изделия и взривни вещества; 2. огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, чието разглобяване е опасно или технически невъзможно; 3. оръжия, с изключение на тези за колекциониране, когато повредите на основни части от тях са довели до постоянна нефункционалност и е невъзможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани, без да се наруши конструкцията им; им; 4. огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях без нанесена уникална маркировка по чл. 26 и 27; 5. взривни вещества за граждански цели без нанесена уникална идентификация по чл. 29, ал. 1. (2) Годни части от бракувани огнестрелни оръжия могат да бъдат използвани за ремонтни дейности при условията на чл. 141 след извършване на утилизацията им и заличаване на уникалната маркировка, ако същата е поставена на съответния годен основен компонент. (3) Заличаването на маркировката по ал. 2 се извършва от лицето, извършващо утилизацията. (4) Взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, извън тези по ал. 1,

желаещи да вземат отношение? Няма. Гласуваме чл. 145, съгласно доклада на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 148: „Чл. 148. (1) Взривни вещества, боеприпаси за оръжия и пиротехнически изделия се унищожават чрез взривяване или изгаряне. (2) Чрез взривяване се унищожават взривни вещества, които не са загубили способността способността си да детонират - снаряди, мини, челни части на реактивни гранати и взриватели, запалки, капсули, електродетонатори и други средства за взривяване, ексудирали нитроестерни взривни вещества. (3) Чрез изгаряне се унищожават взривни вещества, загубили способност да детонират - барути, пиротехнически средства и състави и боеприпаси за оръжие с калибър до 15 мм. мм. (4) Допуска се унищожаването на взривни вещества по химически начин при спазване на установените стандарти и технологии съгласно Закона за управление на отпадъците.

Предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 149: „Чл. 149. Взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия се унищожават на специални площадки при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците”.

Член 151. Предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 3, а по т. 2 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 151: чл. 151: „Чл. 151. (1) Утилизацията на оръжия е процес на необратимо преобразуване чрез разглобяване, при който съответното оръжие се разпада до съставните си елементи, които след това са годни за употреба по предназначението си. (2) Утилизация на боеприпаси е процес на необратимо преобразуване чрез разснарядяване на отделни съставни елементи с последващо използване на отпадъчните барути, взривни вещества, празна опаковка, черни и цветни метали. (3) Утилизацията по ал. 1 и 2 се извършва от лица, които притежават разрешение за производство на оръжия и боеприпаси.”

органите по чл. 152 имат право: 1. на достъп до всички обекти, свързани с осъществяване на дейностите по чл. 1, ал. 1 с взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси и с пиротехнически изделия; 2. на достъп до регистрите, водени по този закон, до системата за проследяване движението на взривните вещества за граждански цели и до всякаква друга документация, свързана с дейностите по чл. 1, ал. 1; 3. да проверяват документите по т. 2 и да правят копия от тях; 4. да извършват проверки на взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия; 5. да вземат образци от взривни вещества и пиротехнически изделия и да ги предоставят за изпитвания; 6. да отнемат издадените разрешения по реда на този закон и да изземват взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия; 7. да преустановят транспортирането на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, когато установят, че доставката не е придружена с издаденото разрешение или с документ за транспортиране в рамките на Европейския съюз, до представянето на разрешението или на документа за транспортиране в рамките на Европейския съюз; 8. да изземват огнестрелното оръжие от лице, което го пренася без издадения Европейски паспорт за огнестрелно оръжие, до представянето му на компетентния орган; 9. да разпореждат бракуването и унищожаването на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия в случаите по чл. 145, ал. 1; 10. да дават задължителни предписания, свързани с изпълнение на изискванията на този закон за осъществяване на дейност с взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси и с пиротехнически изделия; 11. да участват в комисии за провеждане на изпити за правоспособност, бракуване и унищожаване, обезопасяване на огнестрелни оръжия, за изпълнение на учебните програми по обучение, свързани с дейностите с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия; да съставят актове за установяване на административни нарушения по този закон; 13. да сезират органите на прокуратурата при установяване на данни за извършено престъпление.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение по обсъждания чл. 153? Няма. Гласуваме чл. 153 в редакцията на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 154: „Чл. 154. (1) Органите по чл. 152 след издаване на разрешенията по реда на този закон извършват проверки на обектите по чл. 153, т. 1 и на документацията по чл. 153, 2: 1. по предварително утвърден годишен план от директора на ГДОП на МВР; 2. по сигнали на други контролни органи; 3. при заявяване от страна на Европейската комисия или от компетентни органи на други държави членки; 4. по сигнали от граждани. (2) Органите по чл. 152 могат да извършват и внезапни проверки. (3) При проверките по ал. 1 и 2 органите по чл. 152 констатират дали дейностите по този закон с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия се извършват в съответствие с издадените разрешения. (4) При констатиране на нарушения на изискванията по този закон органите по чл. 152 издават задължителни предписания за отстраняването им. Заповедта за задължителните предписания се изпълнява незабавно, освен ако съдът не постанови друго. (5) Заповедта се издава, обжалва и изпълнява

Госпожо председател, правя процедурно предложение за отлагане на този текст на чл. 155 и разглеждането му във връзка с чл. 213, тъй като вчера комисията на свое заседание прие Допълнителен доклад по членове 155 и 213.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 156 по вносител.

Комисията предлага да се създаде нов чл. 156 със следната редакция: „Чл. 156. (1) Който не изпълни изискванията на чл. 6, ал. 6, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба

121 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121: „Чл. 157. (1) Който не изпълни задължителните предписания по чл. 154, ал. 4, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1500 до 3000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.”

Член 180 – предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 180: чл. 158: „Чл. 158. (1) Който откаже да предостави взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и/или документи за тях за проверка или възпрепятства и/или отказва достъп до обектите по чл. 153, т. 1 и до документацията по чл. 153, т. 2 на длъжностно лице при упражняване на контрол по този закон, се наказва с глоба в размер на 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 5000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.” Има ли желаещи да се изкажат по това предложение на комисията? Няма. Гласуваме чл. 158 в редакцията на комисията.

чл. 159 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 159: „Чл. 159. (1) Който не изпълнява задължението си да води регистър по този закон се наказва с глоба в размер на 3000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година. лв. (3) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”

предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 126: чл. 160: „Чл. 160. (1) Който не спазва изискванията, определени по този закон, за водене на регистър, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” Гласуваме разпоредбите на чл. 160 по предложение на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 161: „Чл. 161. (1) Който води регистър по реда на този закон и не представи в срок от 10 работни дни след изтичане на всяко тримесечие копие на регистъра за изтеклия период на компетентните органи, се наказва с глоба в размер на 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 10 000 лв. лв. (2) Който след прекратяване на дейността си по този закон не представи в едномесечен срок регистъра си на компетентните органи, се наказва с глоба в размер на 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 20 000 лв.

„Чл. 162. (1) Който поддържа системата по чл. 33, ал. 1 и не представи в срок от 10 работни дни след изтичане на всяко тримесечие данните от системата за изтеклия период на компетентния орган, се наказва с глоба в размер на 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 10 000 лв. (2) Който след прекратяване на дейността си по този закон не представи в едномесечен срок системата по чл. 33, ал. 1 на компетентния орган се наказва с глоба в размер на 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 20 000 лв.

ЦИПОВ: Предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители за чл. 145. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 145: „Чл. 145. (1) На Лице, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, което не поддържа системата за събиране и съхранение на данни за целия жизнен цикъл на взривните вещества за граждански цели

При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 40 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години. Изказвания няма. Гласуваме чл. 200 в редакцията на комисията.

МИЛЕВА: Предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители за чл. 200. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Чл. 163. (1) Лице, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, което не поддържа система за събиране и съхранение на данни за целия жизнен цикъл на взривните вещества за граждански цели, се наказва с глоба в размер се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 лв. до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 165: „Чл. 165. (1) Който Който не представи в 14-дневен срок документи, свързани с промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешение за съответната дейност с взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси по този закон, се наказва с глоба в размер на 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 5000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 400 лв. и/или имуществена санкция в размер на 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166: „Чл. 166. (1) Лице, получило разрешение за производство, което не изпълни задължението по чл. 26 или 27, се наказва с глоба в размер на 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година. (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, получило разрешение за производство, което не изпълни задължението си по чл. 29, ал. 1 и 2. 1 и 2. (3) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 40 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години. (4) Наказанието по ал. 3 се налага и при повторно нарушение по ал. 2.” Гласуваме чл. 166 по предложение на комисията.

Член 168 – предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 168: „Чл. 167. (1) Лице, получило разрешение за производство, което не спазва изискванията на наредбата по чл. 29, ал. 4 относно местоположението и начина на нанасяне на уникалната идентификация, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. (2) При При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 6000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 167 по редакцията на комисията съгласно доклада.

чл. 171 – предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 171: чл. 168: „Чл. 168. (1) Който не осигури дейностите по производство и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с въоръжена охрана, се наказва с глоба в размер на 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 10 000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 15 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 170 съгласно редакцията на комисията по доклада.

174 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 174: чл. 169: „Чл. 169. (1) Който не изпълни изискванията на чл. 34, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 6000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 170 съгласно редакцията на комисията по доклада.

Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието.

относно конкретните изисквания за устройство на обектите за търговия и условията за търговия, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 171, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: Член 195 – предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 171: „Чл. 171. (1) Който извършва дейности с взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в нарушение на чл. 9, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. и/или с имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3 000 до 6000 лв. и/или имуществена санкция от 15 000 до 30 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година”. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 173, съгласно редакцията на комисията по доклада.

предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 180:

се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година”.

попълнения контролен талон към разрешение за придобиване при продажба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на компетентния орган, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 2000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година”. Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 178, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 174: „Чл. 174. (1) Лице, получило разрешение за търговия, което продава нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях без сертификат за качество по чл. 25, ал. 4 и/или употребявани огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях без удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл. 87, ал. 2, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 2000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година”.

доклада. Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. чл. 175 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 175: „Чл. 175. (1) Лице, получило разрешение за търговия, което извърши нарушение на чл. 48, се наказва с глоба в размер на 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 5000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година”. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 175 по редакцията на комисията, съгласно доклада.

предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 179: „Чл. 179. (1) Който

При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размера на 6000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 198: „Чл. 198. (1) Който при съвместно

500 лв. и/или имуществена санкция в размер на 1500 лв. (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което не спази срока по чл. 54, ал. 2.

Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 192 съгласно редакцията на комисията по доклад.

Предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 118:

лв. (3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 6000 лв.

предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. на чл. 180: „Чл. 180. (1) Който продаде, дари или замени огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, без предварително да уведоми съответния компетентен орган, се наказва с глоба в размер на 1000 лв.

Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 180, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители за чл. 197. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Христо Бисеров, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 197: чл. 181: „Чл. 181. (1) Който допусне малолетно или непълнолетно лице да употребява оръжия и боеприпаси в стрелбище без писмено съгласие на законните му представители, се наказва с глоба в размер на 1000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 181: „Чл. 181. (1) Който допусне ненавършило 18 години, да придобие или носи неогнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 2000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 4000 лв. и отнемане на разрешението за търговия за срок до една година.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 184 съгласно редакцията на комисията по доклада.

чл. 186 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 186: чл. 183: „Чл. 183. (1) Който изгуби взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР, се наказва с глоба в размер на 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 5000 лв. (2) Който намери взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР и/или наруши

предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 183: „Чл. 183. (1) Който Който носи и/или употребява оръжия и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества, установена по реда на Закона за движението по пътищата, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Гласували 75 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 3. Предложението е прието. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 185: „Чл. 185. (1) Който извърши нарушение по чл. 60, ал. 1, извън случаите на чл. 184, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. година. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.”

предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 187: на 5000 лв. (2) Който притежава съответните разрешения по този закон и е придобил огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга държава членка и в установения срок

лв. (2) Който притежава съответните разрешения по този закон и е придобил огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга държава членка и в установения срок не уведоми органите на МВР, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 3000 лв.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 186 съгласно редакцията на комисията по доклада.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 187: „Чл. 187. (1) Който в срок до 7 дни от придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие оръжие (пистолети и револвери), с изключение на тези по чл. 91, ал. 1 и 2, не предостави оръжието за прострелване на органите на МВР, се наказва с глоба

Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 187 съгласно редакцията на комисията по доклада.

190 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 190: „Чл. 188. (1) Който в 14-дневен срок от придобиването на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 не ги предостави за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на лицата по чл. 133, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 3000 лв. лв. (2) Лице, получило разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 2, което не предостави незабавно наетите огнестрелни оръжия на лицата по чл. 133 за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 3000 лв. (3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 6000 лв. и отнемане на разрешението за срок до 1 година.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 187 съгласно редакцията на комисията по доклада.

притежавани от него огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях без това да е придружено със съответното разрешение, се наказва с глоба до 200 лв.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 189: „Чл. 189. (1) Който носи повече от 1 бр. огнестрелно оръжие за самоотбрана от посочените в издаденото разрешение за носене и употреба или носи притежаваното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, без то да е придружено от съответното разрешение, се наказва с глоба в размер на 500 лв. (2) При При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 1000 лв. и отнемане на разрешението за срок до 2 години.”

Член 192 – предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 192: „Чл. 190. (1) Лице, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни или ловни цели, което не пренася разделно огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5,

Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 115, съгласно редакцията на комисията по доклада.

предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 126: „Чл. 191. (1) Който носи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в нарушение на чл. 94, ал. 1, се наказва с глоба в размер на 1000 лв.

При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 15 000 лв. и отнемане на съответното разрешение за срок до една година.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 192 съгласно редакцията на комисията по доклад.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 192: „Чл. 192. (1) Който не застрахова служителите си, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, за осъществяване на охранителна дейност със застраховка „Гражданска отговорност”, се наказва с глоба в размер на 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 15 000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 4000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 30 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 192 съгласно редакцията на комисията по доклад.

предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 155: „Чл. 155. (1) При Който не изпълни изискванията на чл. 98, ал. 1-3 за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв. и/или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. (2) При повторно При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 4000 лв. и/или имуществена санкция от 15 000 до 30 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 195 съгласно редакцията на комисията по доклад.

Гласували 80 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: Член 196 – предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

година. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 195: „Чл. 195. (1) Който транспортира взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия на територията на

когато такива се изискват, се наказва с глоба в размер на 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 5000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 4000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”

боеприпаси и пиротехнически изделия на територията на Република България, без доставката да е придружена от копие на издаденото разрешение или не изпълни изискванията на чл. 103, ал. 2, се наказва с глоба лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 4000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 198, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Христо Бисеров, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 197: „Чл. 197. (1) Който при извършване на дейности по товарене и разтоварване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси не спази изискванията на чл. 105, ал. 1, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 2000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 4000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 197, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието. Предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители за чл. 198. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 198: „Чл. 198. (1) Който при съвместно транспортиране на взривни вещества не спазва изискванията, определени от производителя, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв. (2) При При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 500 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 4000 до 6000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 198, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Гласували 74 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 199: „Чл. 199. (1) Който Който извърши нарушение на чл. 106, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 2000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 4000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 199, съгласно редакцията на комисията по доклада.

предложете текста за чл. 200. ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: Предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители за чл. 200. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 200: „Чл. 200. (1) Който транспортира взривни вещества за граждански цели, огнестрелни оръжия и боеприпаси от или до територията на друга държава членка, без доставката да е придружена със съответното издадено разрешение или със съответния документ за транспортиране в рамките на Европейския съюз, се наказва с глоба в размер на 1 000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 5 000 лв. (2) При При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2 000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма. Гласуваме чл. 200 в редакцията на комисията.

ч. продължаваме с обсъждане и второ гласуване на законопроекта, който върви в момента. Съобщения за парламентарен контрол на 3 септември 2010 г., петък: 1. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на два въпроса от народните представители: Христо Бисеров, Лютви Местан, Ремзи Осман и втори въпрос на Неджми Али и Иван Костов. 2. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на осем въпроса, поставени от народните представители: Петър Димитров, Анна Янева, Мартин Димитров и Иван Николаев Иванов, Румен Овчаров – два въпроса, Иван Николаев Иванов – два въпроса, Петър Курумбашев и на едно питане от народния представител Иван Иванов. 3. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на четири въпроса, поставени от народните представители Мая Манолова – три въпроса, Милена Христова

Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Димитър Чукарски. 6. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на един въпрос от народните представители Христо Бисеров и Четин Казак и на едно питане от народния представител Яне Янев. Министърът на здравеопазването Анна - Мария Борисова ще отговори на пет въпроса от народните представители: Ваньо Шарков, Четин Казак, Милена Христова, Мая Манолова и Ивелин Николов. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на седем въпроса от народните представители: Румен Петков и Спас Панчев, Меглена Плугчиева, Лъчезар Тошев, Цветан Сачанов, Михаил Миков, Пенчо Атанасов – два въпроса и на две питания от народните представители Дарин Матов и Антон Кутев. 9. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Мутафчиев и на едно питане от народния представител Калина Крумова. На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на въпрос от народния представител Янаки Стоилов; заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на два въпроса от народните представители Калина Крумова и Цвета Георгиева; - министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова - на два въпроса от народните представители Ваньо Шарков и Мая Манолова. Поради предварително поети служебни ангажименти и пътуване извън страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на културата Вежди Рашидов и министърът на правосъдието Маргарита Попова. В заседанието за парламентарен контрол, поради ползване на полагаем годишен отпуск, не могат да участват заместник